Налице е кворум. (Звъни.) Откривам пленарното заседание. Уважаеми колеги, на 27 януари е постъпила молба от Маргарита Иванова Златарева-Русева – заместник-председател на която подава оставка като заместник-председател по лични причини и моли да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й. Затова на основание чл. 50, ал. 5 от нашият Правилник предлагам като точка първа днес да обсъдим молбата с подадена оставка и гласуваме Проект на решение за прекратяване пълномощията й като заместник-председател на Централната избирателна комисия. Моля да гласуваме включването на този точка като първа за днес.

до мен е постъпила молба от Маргарита Иванова Златарева-Русева – заместник-председател на Централната избирателна комисия, на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс. молбата се казва: „Уважаема госпожо Цачева, с настоящата молба подавам оставка като заместник-председател на Централната избирателна комисия по лични причини. Моля да ми бъдат прекратени предсрочно пълномощията, възложени ми с Решение от 26 март 2014 г. на Народното събрание”. По този повод предлагам на Вашето внимание служебен „Проект! РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на заместник-председател на

Прекратява пълномощията на Маргарита Иванова Златарева Русева като заместник-председател и член на Централната избирателна комисия”. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване Проекта на решение, с който Ви запознах.

Колеги, като се държи сметка, че следващата пленарна седмица първата сряда е първа за месец февруари и програмата се подрежда с оглед предложенията от парламентарните групи по реда на чл. 50, ал. 50, ал. 8, както и необходимостта в най-бърз порядък да довършим второто четене на Закона за обществените поръчки, с оглед достатъчно време до момента на влизането му в сила, за да може с него да с него да се запознаят и възложители, и хората, които ще го прилагат, предлагам на Вашето внимание да приемем решение на основание чл. 45, ал. 3 от Правилника за провеждане на извънредно пленарно заседание на 2 февруари 2016 г., вторник, от 11,00 часа с дневен ред: 1. Второ гласуване на Законопроекта за обществените поръчки. 2. Второ

за спешно приемане на Закона за обществените поръчки, според мен, не отговарят на действителността. В досега приетият му вид Законът за обществените поръчки е такава широко отворена врата за корупция, че чиновниците едва ли имат нужда от някакво специално обучение. На практика каквото им хрумне, това могат да си правят. Това стана ясно тук, в тази зала. На второ място, не виждам защо трябва да се заседава в извънреден ден, за да се завърши този Закон, при условие, че Законът изисква наистина внимателно и детайлно разглеждане. Има поне още няколко много проблемни членове,

дневен ред през следващата седмица, но ако може да ни обясните кои следващи закони са толкова важни, че да трябва да го гледаме тук в извънредно заседание? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Караджов. Съображенията Ви по съществото на Законопроекта са неотносими към процедурното предложение за провеждане на извънредно пленарно заседание. Освен това считам, че посвещавайки голяма част от пленарния ден във вторник на възможността конкретно да дебатираме по този Закон е в интерес на това, което заявихте.

Ще продължим да си говорим. Гласуваме, колеги! Гласували

Изказването ми по начина на водене е за злоупотреба с позицията на председател, който води заседанията на Народното събрание – от Вас, госпожо Цачева, защото Вие направихте процедурно предложение и го аргументирахте. В мотивите си посочихте нуждата, необходимостта от време, за да бъдат обучени чиновниците с новите разпоредби на новия Закон за обществените поръчки. В своето изказване аз изразих противно мнение и всъщност точно с тази цел застанах тук, на тази трибуна, като изразих обратно становище, че Законът е отворена врата вече в полето – какво толкова има да ги обучаваме – те са си обучени на корупция, няма нужда да ги обучаваме. След това Вие взимате неправомерно думата и ми казвате, че не съм имал право на този аргумент. А Вие как имахте право на този аргумент, когато го предложихте това процедурно предложение? (Шум и реплики от ГЕРБ.) Много моля да си вземете бележка и да не ни апострофирате по този начин като използвате властта си на председателстващ заседанието, за да правите внушения на залата да не се съобразява с казаното от мен в случая. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Сега има ли спор по процедурата, че по Правилник имам две минути, за да Ви отговоря за процедурата по начина на водене? Уважаеми господин Караджов, Вие сте прав, че в нормална процедура, по която се предлага и се чува обратно становище, няма как този, който първи е взел думата, да я вземе отново. отново. Във Вашето обратно становище поставихте въпроси към мен, които много ясно са записани в стенограмата и аз прецених, че ще бъде изключително неуважително от моя страна, ако не Ви отговоря, господин Караджов. Именно заради добрия тон, аз обясних, че възражението, което Вие направихте, по същество не се отнася само в процедурния план за съображения против провеждането на такова заседание.

„Срок за подаване на жалба” Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 196, който става чл. 197,

който става чл. 198, като в него навсякъде думите „чл. 196” се заменят с„чл. 197”. По чл. 198 има предложение от народния представител Лъчезар Никифоров „Чл. 198, ал. 1, ал. 3 и ал. 4” Комисия за защита на конкуренцията” се заменя с „Върховния административен съд”. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение от народния представител Георги Кадиев: „В чл. 198, ал. 4 думите „тридневен срок” се изменя на „срок от три работни дни”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 198, който става чл. 199: „Подаване на жалба Чл. 199. (1) Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. (2) Жалбата трябва да е написана на български език и да съдържа: 1. наименование на органа, до който се подава; 2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото

3. наименование и адрес на възложителя; 4. данни за обществената поръчка и решението, действието или бездействието, което се обжалва; 5. възраженията, основанията и исканията на жалбоподателя; 6. подпис на лицето, което подава жалбата. (3) Към жалбата до Комисията за защита на конкуренцията се прилагат: 1. копие от обжалваното решение, когато когато не е публикувано в Регистъра на обществените поръчки; 2. доказателства за спазване на срока по чл. 197, ал. 1 и 2; 3. документ за платена държавна такса; 4. доказателство за изпращането на жалбата до възложителя; 5. други доказателства, ако жалбоподателят разполага с такива.

Няма. Преминаваме към гласуване. Първо, подлагам на гласуване предложението на народния представител Настимир Ананиев и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Гласували 103 народни представители:

Гласуваме предложението на господин Георги Кадиев, което е неподкрепено от Комисията.

до 198 по вносител, които стават съответно членове от 197 до 199, ведно с наименованията им, в редакцията по Доклада на Комисията.

„В чл. 199 ал. 2 думите „3-дневен срок” се изменя на „срок от 3 работни дни”.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага чл. 199 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов чл. 201. Комисията предлага да се създаде нов чл. 200: „Образуване на производство Чл. 200. (1) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в тридневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. В разпореждането се определя член на комисията, който наблюдава проучването по жалбата и при необходимост дава указания. За образуваното производство се уведомява възложителят. (2) Възложителят изпраща становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1. (3) След образуване на производството председателят на Комисията за защита на конкуренцията със заповед определя

на класифицираната информация.” „Образуване на производство” – чл. 200. Предложение от народния представител Лъчезар Никифоров: „1. Чл. 200, ал. 1 и ал. 3 се изменят така: „(1) Върховният Административен съд образува производство с разпореждане в 3-дневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Гроздан Караджов: „1. Чл. 200, ал. 1 да се измени, както следва: „Чл. 200. (1) Председателят на Комисията за защита на конкуренцията образува производство с разпореждане в 3-дневен срок от постъпване на жалбата или от отстраняване на нередовностите по нея. Едновременно с образуване на производството председателят на Комисията за защита на конкуренцията на случаен принцип определя докладчик по преписката, член на комисията. За образуваното производство се уведомява възложителят.”

принцип текста на вносителя и предлага чл. 200 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място като нов чл. 200. Комисията предлага да се създаде нов чл. 201: „Отказ от образуване на производство

179, ал. 1; 4. жалбата е оттеглена преди образуването му; 5. актът не подлежи на обжалване. (2) В случаите по ал. 1 председателят на Комисията за защита на конкуренцията връща жалбата с разпореждане. Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! по новия чл. 200 и по предложенията, които са направени за промени в него. Искам да подкрепя предложението, което предвижда да се въведе нещо като така добре познатия ни принцип на случайно разпределение на делата в съдебната система. В момента по начина, по който е предложено, председателят на Комисията еднолично ще определя член на Комисията, който ще наблюдава съответното производство по жалбата, ще дава указания, когато прецени. Освен това, пак председателят на Комисията – след като вече е назначил по свое усмотрение такъв член за това, за което Ви казах – ще назначи в допълнение и служителите от Комисията, които ще работят по преписката. И тука: абсолютно какви мотиви и съображения има той, за да направи тези назначения, ние просто няма да имаме как да знаем, тъй като това са абсолютно негови субективни решения. Това, което се предлага от колегата Караджов, е наистина на случаен принцип, тоест да се въведе нещо подобно на този случаен принцип на делата, който на всички много добре ни е познат и от докладите на Европейската комисия, и тук, тоест да има някакъв елемент на случайност. Не едни и същи членове, да кажем, на Комисията да работят по преписки на един и същи възложител, които са обжалвани, и да дават едни и същи становища. Защото другото на практика води до това: ако си спомняте преди време имаше един журналистически материал, разследване, което беше определило председателя на Комисията, който и да е той, за властелин на обществените поръчки. Ето затова го бяха написали, защото той субективно може да определя кой да работи по дадена жалба, може да определя служителите, които да работят по нея. Не е нужно да казвам, всички добре се досещаме, че това въобще не е без значение. Това наистина има огромно значение и ако искаме да има процес на прозрачност, на коректност, включително и на липса на съмнения за някаква предубеденост у Комисията, това е много важно. Защото, колеги, както много добре знаете, при тази огромна натовареност на Комисията с всякакви жалби, от решаващо значение е проектодокладът, проекторешението, което този член на Комисията предлага на самата Комисия за разглеждане и за гласуване. Така че никак не е без значение кой го е изготвил и в каква посока е това проекторешение, тоест дали да подкрепи, или да отхвърли жалбата.

има много корупционни врати, както вече стана ясно, но има и много сериозен отпечатък на така наречената „ботевградска магнаурска школа” в правото. Вие тук сте били свидетели на „монтанската юридическа школа”, но „ботевградската” – тя е филиал на правешкия основен юридически ВУЗ. Ако разбирате какво казвам, естествено, вече два мандата тази юридическа школа е сътворила някои нововъведения в които досега бяха реализирани единствено на ниво – вътрешен правилник на Комисията за защита на конкуренцията. Сега за първи път аз виждам, че „ботевградската магнаурска школа” излиза на тепиха на законодателството с чл. 200. За да Ви разясня и да разберете точно за какво става дума, ще Ви обясня каква е ситуацията в момента. В Комисията за защита на конкуренцията с вътрешна заповед и Правилник е решено извън члена на Комисията, който се води докладчик, да се образува една работна група, чийто председател всъщност, който е служител обаче на КЗК, да подготвя цялата преписка, всичко, включително изводите и предложението за решението на КЗК. С това на практика председателят на сегашната КЗК е навлязъл много сериозно в нашите правомощия. Тоест той е отменил един принцип на правото, че когато се избира комисия независима комисия, независим регулатор и то основният общ регулатор за конкуренция, най-сериозният бич срещу монополите, картелите и тръстовете, този председател самостоятелно е възвеличил служителите до членове на комисията, които иначе Вие тук сте избрали – подчертавам Вие, защото в предишния мандат вероятно мнозина от Вас са участвали в този избор. Това е тежка несправедливост, която сега обаче влиза вече да бъде облечена и в законови дрехи. Не само че в чл. 200 е изпусната толкова често напомняната ни дума в европейските доклади делата да се разпределят на случаен принцип, тоест, извинявам се, ще бъда още по-екзактен... Извинявам се, вече имате други места... Председателят на Комисията в момента определя на кого да се даде определено дело по Закона за обществените поръчки. В същото време ние водим титанична битка съдиите, които тук ще се явят на следваща инстанция, да разпределят делата на случаен принцип. Не е тайна за нито един от Вас, че всъщност КЗК е квазисъд. Той решава делата по обществените поръчки на първа инстанция. Тоест, ние сме го възвеличили да има тези функции. Той обаче си е присвоил функции, които в момента Ви предлага доста приятно, Ви ги хързулва да ги валидирате с Вашия пръст под напора на дисциплината, господин Иванов, разбирате какво казвам, ние да го определим за единодържец на случайния принцип. Това означава той да държи корупцията. Той ще раздава порциите. И тук, уважаеми господа от ДПС, Вие също трябва да се заинтересувате, защото вече има нов, Вие сте единствен разпределител на порциите. Нещо повече, в ал. 3 този разпределител прехвърля тези функции на администрацията,

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, господин Караджов. Реплики? Няма. Други народни представители? Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на Лъчезар Никифоров и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Предложението е по чл. 199 по вносител. Гласуваме неподкрепеното предложение.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Кадиев, неподкрепено от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 199 по вносител, тъй като е отразен систематичното му място като нов чл. 201. Гласуваме отхвърляне на чл. 199 по вносител. Предложение на Комисията!

нов чл. 200 „Образуване на производство” господин Караджов в изказването си предложи да отпаднат алинеи 3 и 4 от текста в редакцията на Комисията. Подлагам на гласуване предложението на господин Караджов за отпадане на ал. 3 и 4 от чл. 200 по доклада на Комисията. Гласували

Гласували 101 народни представители: за 38, против 21, въздържали се 42. Предложението не е прието. Заповядайте за прегласуване, господин Димитров. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! Не всички колеги успяха да гласуват, но в случая по-важно е следното. Тук се залага много тежък скандал, който може да има и корупционен привкус. Представете си, оттук нататък ние ще изберем нова Комисия за защита на конкуренцията. Представете си, че, да речем, по теми като горива, монополи, лекарства, а може да се окаже, че ще отговаря един комисар години наред и той ще прави разследванията, когато има съмнение за картел, за господстващо монополно положение. Един човек ще отговаря, един комисар, един член на Комисията по всички тези въпроси години наред. Няма да има случайно разпределение на делата. А наистина КЗК е квазисъд. Това е много сериозна грешка. Трябва ли да чакаме следващия доклад на Европейската комисия да ни каже, че една такава практика е недопустима? Трябва ли да изчакаме следващия много голям скандал, за да променим това, което сега се гласува? Така че аз призовавам специално колегите от ГЕРБ, които казват, самото наименование на партията се казва „Европейският път”. Това не е европейският път, колеги! Това не е европейският път на България. Може комисарите да са малко, но нека между тях да има случайно разпределение на делата, на случаите, на разследванията! Нека различни хора да проверяват за картел различните сигнали по отношение на горивата например. Чуйте ме много добре! Нека различни хора да проверяват, когато има съмнение за картел при лекарствата! Нека да бъдат различни хората, за да не бъдат едни и същи констатациите и едни и същи проблемите! Така че специално Ви призовавам за разум. Това е много важен текст и потенциален много голям скандал, който ни очаква оттук нататък. Ще изберем нова КЗК, но тя не трябва да работи по старому. Тя трябва да работи по нови правила, да решава проблеми и да защитава конкуренцията. Знам, че най-лесното в момента е да се скрием зад това, което е предложила Комисията за доклада, да не разсъждаваме – най-лесното е. Само че тук носите че времето е изтекло.) Всеки един от нас носи персонална отговорност – във всичките си действия да се ръководим от интересите на народа. Моля Ви, ръководете се от интересите на народа, а и от интересите на дясното, мен ако ме питате!

– правим прегласуване на предложението на господин Караджов за отпадане на ал. 3 и ал.

Гласуваме предложението на Комисията за създаване на нов чл. 200 – „Образуване на производство”, в редакцията му по доклада на Комисията.

107 народни представители: за 82, против 8, въздържали се 17. Предложението е прието. Прегласуване – заповядайте, господин Караджов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Колегите Божинов и Гьоков се движеха и нямаха възможност да гласуват. Освен това, все пак си мисля, че залата погрешно е разбрала анонса, за който гласуваме. Колеги, в момента гласувате да няма случайно разпределение на делата. действа като съд. В Стратегията, която гласувахме тук с огромно мнозинство – и за съдебната реформа, и за антикорупцията, ние специално наблегнахме на този текст, но сега в Закона за обществените поръчки, там, където се раздават порциите – Вие си спомняте, че това е знаменателен философски и фундаментален текст за раздаването на порциите на финансирането, та тук, където се раздават порциите на финансирането, Вие допускате един човек да разпределя порциите на финансиране. Защо? Колеги, аз предлагам само една фразичка да се добави към така изработения текст от чиновниците на обществените поръчки. Те имат причина да Ви предложат да не е със случаен принцип, но ние сме народни представители, ние имаме причина да ги спрем. Ние имаме причина да искаме да е на случаен принцип и тази причина е гласовете на хората, които стоят зад всеки един от Вас. Опомнете се наистина! Прегласуваме нов чл. 200 – „Образуване на производство”, в редакцията му по доклада на Комисията.

Отрицателен вот – господин Байрактаров. Благодаря, госпожо Председател. в изграждане на механизма за корупция и може би в хода на всичко това, което се случва през последните дни, е добре да Ви цитирам първото изречение от второто предисловие на „История славянобългарская” и да Ви кажа: „О, неразумни юроде, поради что се срамиш да се наречеш българин!” „Е-е-е!”.) Така е, госпожо Дукова! Ако трябва да репликирам в своя отрицателен вот колегата Димитров, би било редно да Ви кажа, че по този Закон не се гласува по съвест и в защита интереса на българските граждани и на държавата, а се гласува според партийната повеля. Вероятно голяма част от тези, които натискат копченцето, дори не знаят за какво го натискат. Това вече е срамно! Дано да ме разбирате какво говоря. И да се обърна към опозицията, която уж е опозиция, но всъщност става съучастник в корупцията с неприсъствието си в залата.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, неслучайно цялата Парламентарна група на ДПС не е в залата, защото това е техният начин да кажат, че подкрепят

Каква е промяната от кабинета Орешарски? Ако бяха те, биха гласували точно този текст. Каква е разликата в това, че не са те, а сме ние, уважаеми дами и господа? Че има дясноцентристко правителство, по тази тема няма разлика. Те точно този текст биха гласували – да няма случайно разпределение на делата и председателят на Комисията, който те биха избрали, да ги разпределя и решава. Това биха направили. Вие днес правите същото като тях, а после се чудите защо идват такива доклади от Европейската комисия. Ще дойде два пъти по-лош доклад следващия път, колеги! Ние, вместо да се преборим с корупцията, създаваме условия за два пъти, десет пъти повече корупция.

Няма какво да се чудим! Тя е заложена по този начин в Закона. И друго. Толкова много искахме да има случайно разпределение на делата в съдебната система, а защо да няма в КЗК? Защо това толкова много Ви притеснява? Гафът днес, уважаеми колеги, е много сериозен. Аз съжалявам, че хора, които работим заедно по други теми, с които се опитваме да направим различна България, с които казахме, че сме по-добри от кабинета Орешарски, правим същите неща, или правите същите неща. Мога да Ви кажа следното. Понеже се чувствам добре, че съм гласувал „против” и когато утре стане поредният голям скандал, когато утре дойдат поредните тежки забележки от Европейската комисия, поне ще мога да кажа, че аз и моите колеги днес гласувахме „против”. Не носим

Трети отрицателен вот? Няма. Преминаваме към гласуванията по-нататък. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Лъчезар Никифоров и група народни представители, което Комисията не подкрепя.

подкрепено от Комисията. Гласуваме 101 народни представители: за 45, против 11, въздържали се 45. Предложението не е прието. Гласуваме предложението на господин Георги Кадиев, неподкрепено от Комисията.

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за отхвърляне на чл. 200 по вносител, тъй като е отразен на систематичното му място като нов чл. 200.

Гласували 97 народни представители: за 68, против 6, въздържали се 23. Предложението е прието. Гласуваме наименованието на Раздел II „Образуване на производство” и новия чл. 201 „Отказ от образуване на производство” в редакцията на чл. 201 по доклада на Комисията.

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 201, който става чл. 202, като в него думите „чл. 208, ал. 3” се заменят с„чл. 209, ал.3”.

Жалба срещу решение, действие или бездействие на възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. (2) Искане за налагане на временна мярка се прави едновременно с подаването на жалбата. Не може да се прави искане за налагане на временна мярка, когато се обжалва решение, действие или бездействие на възложителя, свързано с процедура по чл. 79,ал. 1, т. 4, чл. 138, ал. 1, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1,т. 1. (3) Когато с жалбата е поискана временната мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. (4) Жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка

Върховния административен съд”

които са ги написали, но така да бъде. Член 21 казва, че възложителят може сам да отстрани нарушението до получаване на съобщението по чл. 208. Нямам пред

Ще Ви дам пример. Един катаджия, ако хване някого в нарушение и му напише наказателно постановление, но преди той да го получи по пощата...

какво казва Законът? Възложителят може сам да си отстрани нарушението до получаване на съобщението за приключване на проучването по жалбата на Комисията за защита на конкуренцията. Значи ако в процеса на проучването някой служител вземе че се обади на въпросния нарушител и се разберат, че той ще отстрани нарушението, нарушение повече няма да има. Мисля, че този член трябва да отпадне, затова правя процедурно предложение за отпадане на чл. 201 по вносител. Благодаря.

разбирам, че посочихте пример от практиката си може би като бивш председател на Транспортната комисия – с наказателните постановления, промилите и така нататък. Може би ставаше въпрос за водачи на моторни превозни средства. Но тук случаят не касае това, а касае отстраняването на нередност, която сам възложителят е установил в своята процедура. Моля да бъдете коректен, когато се позовавате и на друга практика, защото преди малко ми направи впечатление, че се коментира процесът на вземане на решения и разпределение на казусите в Комисията за защита на конкуренцията между членовете с примери, които касаят Закона за защита на конкуренцията, а не Закона за обществените поръчки, който разглеждаме в момента. В този смисъл под формата на реплика Ви моля да оттеглите предложението си, защото то наистина не кореспондира с текста, който сме предложили, за редакция на Комисията. Благодаря. Други реплики? Няма. Господин Караджов, заповядайте за дуплика.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 се изказвам не като бивш председател на Комисията, а давам нагледен пример какво се прави. Така или иначе ме карате да обоснова с пример от конкуренцията... До получаване на съобщението по чл. 208. Например подавам жалба

някой от екипа на Комисията за защита на конкуренцията се обажда и казва: „Тук има една жалбица срещу теб. Съобщение още не сме пратили, изобщо не сме го пратили и мислим до няколко дни да ти го пратим. Но ако си много благодарен, може и да го получиш, след като отстраниш нарушението. И като отстраниш нарушението, няма да имаме никакво основание повече да ти образуваме преписка по чл. 208”. Така че, моля, не подвеждайте залата, защото това е перфектен инструмент за телефонен рекет от страна на КЗК – да не Ви казвам срещу какво.

Уважаеми господин Председател, при разглеждането на последните текстове – по членове 200, 201 и следващите, които бяха прочетени от представляващия Комисията, се очертава принципна дискусия между две линии в управляващото мнозинство. Едната защитава текстовете, както са внесени, а колегите, които в момента се намират отдясно на мен, защитават една друга линия, която предизвиква моите симпатии и подкрепа – в гласуването аз я изразявам. Тяхната аргументация е сериозна, тяхната риторика е впечатляваща. Даже бих казал: какъв революционен метод на говорене и поведение и накрая кротък политически извод. Съпротивляват се, сравняват се с предишното правителство, заслужават позитивна оценка и накрая си остават заедно – това политическо мнозинство, което крепи статуквото. Всичко, което казахте, е вярно, само че за да подчертаете тази корупционна линия, трябва да тръгнете малко по-рано. Публичният ресурс чрез властовите позиции отива при точно определен бенефициент и от там започва корупционната схема, след това отива при определен изпълнител. Процедурите, които тук са разписани и Вие оспорвате, трябва да дадат възможността тази корупционна линия да се развие, защото ако поръчката не отиде при съответния изпълнител, цялата схема се унищожава. Затова ще подкрепя и предложението Ви за отпадане на чл. 201, подкрепям и аргументите Ви за чл. 200, но кажете цялата истина – че тук става дума за една схема, която е била и преди, утвърждава се и днес, тя е корупционна и достойна да бъде отречена. Ние я отричаме с гласуването си, а Вие – с политическото си битие в управляващото мнозинство. Това е Вашият ход, другото е само за пред публиката. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложение от народния представител Лъчезар Никифоров и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

предложение, направено от народния представител Лъчезар Никифоров и група народни представители по чл. 205 по вносител, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

предложение, направено от парламентарната трибуна от народния представител Гроздан Караджов за отпадане на чл. 201 по вносител. Моля, гласувайте.

Подлагам на гласуване членове от 201 до 205 включително по вносител, които са подкрепени от Комисията и намират място в нейния доклад след редакция, под номера от 202 до 206 включително, както и наименованието на Раздел ІІІ. Моля, гласуваме предложение на Комисията.

Съдът не се ограничава само с проучване и обсъждане на основанията, посочени от жалбоподателя, а е длъжен въз основа на представените от страните доказателства да провери законосъобразността на оспорения акт,

трябва да имат разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.” Комисията не подкрепя предложението.

чл. 208 се променя от „Приключване на проучването” на „Насрочване на открито заседание”. „(1) Съдията-докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от един месец от образуването на производството за обществени поръчки

срок”. 4. ал. 4 се преномерира на ал. 3”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 208, който става чл. 209.

Върховния Административен съд”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 209, който става чл. 210. „Заседания на Комисията за защита на конкуренцията”. Предложение от народни представители

разрешение за достъп до класифицирана информация до съответното ниво, съгласно изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. (2) Заседанието започва с решаване на предварителните въпроси относно редовността на процедурата. (3) Когато счете, че обстоятелствата по жалбата са изяснени, съдът предоставя възможност на страните за становища. (4) След изясняване на спора от фактическа и правна страна заседанието се закрива.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 210, който става чл. 211. Колеги, откривам дебата по „Раздел ІV – Производство за разглеждане на жалбата” с текстове от 206 до 210 по вносител. Изказвания? Господин Караджов.

ще се изгласува този Закон за корупцията. Не ми остава нищо друго, освен поне да обясня какво точно се гласува и, естествено, ако има някой, който да не е съгласен с това, ще се радвам да чуя Вашите реплики. Моля, госпожо Председател, понеже имам различни предложения по различните членове, да се ползвам от правото на изказване по всеки един от тях, защото обяснението на тази корупционна схема ще отнеме малко време. Един много нежен и елегантен текст на чл. 206 ще Ви разкаже как се прави едно проучване. Какво обаче е скрито отзад, защото ние седим тук с тази цел – да разберем какво чиновникът ни пробутва? Знам, че ще гласувате по вносителя, въпреки това поне чуйте: „Проучването на преписката се извършва от определените служители по чл. 200, ал. 3 и обхваща обстоятелствата по жалбата.” Спомняте ли си преди малко, като Ви казах, че в чл. 200, ал. 3 така така нареченият „колективен орган” Комисия за защита на конкуренцията – независим регулатор, се превръща в основен едноличен орган, където председателят не просто разпределя делата, а определя служителите, които ще работят по преписките? Членовете пък на Комисията са негова друга запазена територия, той ги определя като наблюдаващи членове. После ще видите и те дали изобщо нещо наблюдават, защото и наблюдението

вече назначава тези служители, които единствени по силата на чл. 206 могат да правят проучване по преписката и обхващат обстоятелствата по жалбата, тоест всичко. В момента Вие си мислите, че ще гласувате в чл. 206 чл. 206 какви правомощия имат служителите, определени по чл. 200, ал. 3. Не, Вие възвисявате председателя на Комисията за защита на конкуренцията в едноличен орган, едноличен съдия, шеф на корупцията в обществените поръчки. Няма вече членове на Комисията за защита на конкуренцията – чл. 200 ги елиминира като функции, те повече нямат функции по жалбите. Могат да ходят на конференции, могат да ходят на семинари и симпозиуми... Заплатата ще си я получават, между другото, и ДМС – допълнително материално стимулиране, затова че ще са кротки, а служителите, назначени от председателя, ще проучват случаите или обстоятелствата по жалбите. По-нататък, в следващото изказване ще видите как ги представят и как ще се взема решението. Тоест на членовете на КЗК остава единственото правомощие да изслушат доклада и всъщност точно там при решението, накрая ще видите в следващата серия на този корупционен сериал, те за първи път ще видят разработката по делото. През цялото време я контролират служителите, които са на трудов договор при председателя, който ги е назначил и който им е шеф. Е, кой ще командва парада в обществените поръчки? Властелинът на корупцията в обществените поръчки, едноличният орган, председател на Комисията за защита на конкуренцията. Създавате чудовище!

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колега, като се съгласявам с всичко това, което казахте, Ви репликирам. Как смятате при това положение, когато със закон се регламентира алгоритъмът на корупцията, да продължите борбата с корупцията, защото това е приоритет на общата Ви политическа формация, която поддържа правителството? (Шум и реплики.) Вие разкрихте алгоритъма, по който със закон се създава възможност от възлагането на обществената поръчка чрез избиране на бенефициента тук при избора на изпълнителя, и остава да се разпредели и комисионната, как ще се получи и кой ще я вземе. Значи това е съществено звено на корупцията. Репликата ми е: как, като това се случи сега с останалата част от мнозинството, ще продължите борбата с корупцията в България? Караджов, не съм съгласен с Вас по отношение на въпроса. Не изяснихте защо само един човек, или преди малко – нула човека от ДПС бяха по тази тема в залата, а от БСП гласуват осем народни представители. Вие говорите за властелини на корупцията, а интересно защо опозицията отсъства по темата от залата и защо има едни-единствени изказвания, доста колебливи и нищо друго?! Това не изяснихте на пленарната зала,

Благодаря, госпожо Председател. Колега Караджов, изразявам остро несъгласие с Вас, че, видите ли, властелинът на корупцията щял да бъде председателят на КЗК. Не, колега Караджов, властелинът на корупцията са тези народни представители, които ще го овластят да узаконява корупцията. Тук в момента са властелините на корупцията – тези, които с пръстчето, без дори да знаят какво гласуват, без дори да си направят труда да прочетат, ще узаконят корупцията. Нещо повече, Вие сте един от малкото в това Народно събрание, който е чел задълбочено Закона за обществените поръчки и би следвало да знаете, че след като се отхвърли възможността да се обжалва пред административен съд и се даде тази възможност на административен орган, всичко е прочетено, както се казва, и утвърдено. И то от чиновници, на които дори не се знаят имената, които са се скрили там някъде в дълбоките сенки и предлагат тези текстове, които спокойно вече всеки определя като закон за насърчаване, и ще добавя вече: и реализиране по законов път на корупцията. Утре ми е интересно с какво лицемерие тук ще се приема антикорупционен закон?! Ами как, след като със закон се узаконява?! След това ще чувате приказките как е виновна прокуратурата, как е виновен съдът, който трябва да отсъди по закон. Ама законът е регламентирал корупция – ето това е тъжното и срамното!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Със сериозно неудобство ще трябва да се съглася и с трите реплики. В известен смисъл тези неща нямаше да могат да стават в парламента, ако не беше това сляпо подчинение на на тези текстове. Тези работи ги няма в директиви, колеги. Тези неща не са написани в нито една директива. Хайде, до вчера си говорехме, че Директивата на Европейската комисия

Господин Байрактаров, преди да видим вина в гласуващите в тази зала, искам да обърна внимание на колегата от БСП, на Вас и в нашата група, че тези, които противодействаме, сме малко,

гласува тези корупционни текстове с неприсъствието си, а Вие ги прокарвате, без дори да искате да чуете една дума... Аз наистина няма да стигна до там, господин Байрактаров, понеже казахте, че тук са хората, които прокарват. Всъщност и много от онези, които са навън, са същите. ГЕОРГИ

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги, вземам процедурата по начина на водене, доколкото може би страдам от илюзия, но когато се обсъжда закон на второ четене, се изкарват аргументи „за” и „против” текстовете, които са влезли в този Законопроект, за да стане той Закон, и в никакъв случай не се правят квалификации на това кой гласува, как гласува и защо гласува. Много Ви моля, когато представители на парламентарни групи излизат на сцената, за да се опиват от гласа си и да го използват в полза на някаква своя политическа битка и самодоказване, да ги спирате, защото с това губим време. Напълно съм съгласен, когато има критика, когато се говори по текст, когато този текст разобличава или може би отварящ вратата за корупция, но когато се дават квалификации на народните представители, мисля, че това не е работа на съответните наши колеги – да си правим един на друг характеристики. Това е работа на избирателите, които после по гласуването, по присъствието, по отсъствието, по последователност на политиките,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Понеже заговорихме за корупция, за пореден път искам да помоля уважаемата госпожа Председател да покани политическо лице на нашето извънредно заседание във вторник. Моля Ви това да бъде подложено на гласуване, защото когато обсъждаме текстове, по които няма директиви – ще се аргументирам защо – нещо повече, по които има негативно становище на българския антикорупционен орган, на действащия, а не на този, който си мечтаем, че щял да направи панацеята в корупцията. Нали имаме такъв орган?! Органът е Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Та той е дал доста бележки, изпратени до господин Томислав Дончев – заместник-министър председател по европейските фондове и икономическите политики. Голяма част от тях са в подкрепа на предложения Законопроект, но за голяма част от другите тестове, като за един, който се повтаря петнадесет пъти в Закона: „Възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане”, този орган ясно е написал, че това е с огромен корупционен потенциал. Възможно ли е да дойде политическо лице – моля, поне в това ме подкрепете – което да ни обясни как така са прескочени забележките на БОРКОР и с какви политически основания?! Може би има някаква нова стратегия за борба с корупцията, за която не съм чувал, или и Вие не сте чували? Много Ви моля, госпожо Председател, да поканите господин Дончев на следващото заседание във вторник. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Ще поканя вицепремиера господин Дончев да присъства на извънредното ни заседание във вторник. Тъй като господин Караджов заяви желание за изказване по чл. 208, където е направил предложение, ще има и други народни представители, предлагам тук да прекъснем дебата, който да продължим в присъствието на министър от кабинета. Сега ще направим до 11,00 ч., когато продължаваме с парламентарен контрол.